Neven (SDP)** Nastavit ćemo i završiti danas sa još dvije sljedeće točke dnevnoga reda. To je najprije Prijedlog odluke o imenovanju pet članova Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije Predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Odbor je podnio ovaj prijedlog na temelju članka 18. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, a u vezi s člankom 118. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prijedlog ovog akta ste primili u pretince. Predlagatelj je Odbor za informiranje. Pitam predsjednika odbora kao predlagatelja želi li dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite. Dakle, 19. listopada 2005. godine u Programsko vijeće HRT-a imenovani su na mandat od četiri godine Darinka Janjanin, Suzana Jašić, Zdenko Ljevak, Želimir Mesarić i Juraj Njavro. Nakon smrti Jure Njavre 19. prosinca 2008. godine za preostali dio mandata imenovan je Zvonko Milas. 10. srpnja 2009. godine na vlastiti zahtjev dužnosti je razriješen Zdenko Ljevak, a 17. listopada ove godine istekao je mandat ostalim navedenim članovima Vijeća. U skladu sa zakonom Odbor za informiranje, informatizaciju i medije pokrenuo je postupak izbora za pet članova Programskog vijeća, te je 20. lipnja ove godine objavio javni poziv. 9. srpnja odbor je razmotrio pristigle prijedloge kandidata, te je 13. srpnja sve one koji su pristigli u roku i koji su ispunjavali uvjete i kriterije propisane zakonom i javnim pozivom proslijedio klubovima zastupnika na usuglašavanje. 15. listopada Odbor za informiranje, informatizaciju i medije na svojoj 24. sjednici sukladno zakonu u Programsko vijeće HRT-a većinom glasova sa 8 glasova za i 1 suzdržanim odlučio predložiti Hrvatskom saboru imenovanje Dragana Crnogorca, Želimira Mesarića i Zvonka Milasa na prijedlog klubova saborske većine, te doktora Damira Grubišu i Sanju Modrić na prijedlog klubova saborske manjine. Najprije u ime kluba SDP-a govorit će poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Najprije nešto oko načina izbora. Zakon o HRT-u ima vrlo precizno i po našem sudu dobro uređen način izbora članova Programskog vijeća. Upućuje se javni poziv, pristignu kandidature, Odbor za medije ih razmotri, uvaži one koje su zakonite, ne pravi nikakvu drugu selekciju i to šalje klubovima zastupnika na usuglašavanje. Što bi sad značilo to usuglašavanje? Usuglašavanje bi značilo to da parlamentarna većina preuzme odgovornost i predloži u ovom slučaju svih pet članova vijeća, da parlamentarna manjina vidi da li od tih pet prijedloga je koji njima prihvatljiv i da onda to bude usuglašeni prijedlog. Za one gdje ne bi bilo podudaranja naravno izbor se nastavlja na način da se jedan bira iz reda parlamentarne većine, a drugi iz reda parlamentarne manjine. U ovom slučaju postupak usuglašavanja na ovakav način nije proveden, nego smo zapravo došli do jednog mogli bismo ga nazvati objedinjenog prijedloga, na način da je parlamentarna većina predložila tri kandidata, da je parlamentarna manjina predložila dva kandidata. To su ovih pet imena koji su pred nama. Zašto bi postupak usuglašavanja smatramo bio prikladniji? Pa zbog toga što bi se onda moglo vidjeti da li je npr. klubu parlamentarne većine prihvatljiv član kojeg predlaže Hrvatsko novinarsko društvo. Sada ga parlamentarna većina nije predložila. To je šteta. To je šteta da nisu iskoristili svoje pravo i da nisu iskoristili ovu zakonsku mogućnost da dođemo do usuglašenog prijedloga. Ovih pet imena ulazi u Programsko vijeće HRT-a ne baš u najsretnije doba, jer se na HRT-ovo stanje izuzetno loše. Mi smo eto ovdje raspravljali prije nekoliko dana o izvještaju Programskog vijeća i tu smo na saborskoj govornici rekli da smatramo kako neki programski potezi dovode u pitanje određenje Hrvatske televizije kao javnog servisa, a ne državne ili stranačke televizije. Također smo upozorili na kaznenu prijavu protiv glavnog ravnatelja utemeljeno na nalazu nezavisne revizije koja je ustanovila da je lažiran račun dobiti i gubitaka za 2008. godinu. Falsificiranje bilance to je kazneno djelo. Umjesto gubitka od 68 milijuna kuna, prikazana je dobit od 133 tisuće kuna. To je ozbiljno kazneno djelo. To je Mravak radio. Upozorili smo i na to da se na televiziji u odjelu scenografija provodi mobbing. Tamo se želi natjerati zaposlene da kupuju robu mimo javnog natječaja od supruge jednog od tih kadrova koje je Sutlić tamo doveo. Pa kad je ona to odbila, onda joj se sada izriču kazne, disciplinske mjere za neke nepostojeće prekršaje, 30% uskrate od plaće i prijetnje otkazom. Umjesto da se takve stvari rješavaju i umjesto da se ta tri prigovora iznesena ovdje u ime kluba parlamentarne, najveće oporbene parlamentarne stranke u "Dnevniku" se pojavio glavni ravnatelj HRT-a koji s time polemizira. U tom "Dnevniku" nisu prikazana ova tri naša prigovora, ali je prikazan Vanja Sutlić koji polemizira javno u "Dnevniku" s onim što je ovdje izrečeno za parlamentarnom govornicom. Glavni ravnatelj privatizira televizijsku kuću. Osim toga on u "Otvorenom" dan kasnije polemizira sa svojim novinarem Stankovićem i tumači mu da je pitanje koje je postavio Kerumu bilo primitivno. Kerumov odgovor ga pri tome ne zanima, ali ga zanima Stankovićevo pitanje. Glavni ravnatelj televizije ne može određivati pitanja novinarima i ne može polemizirati, dolaziti u televizijske emisije kako hoće. A sada u povodu ove najnovije afere, oko navodnih šovinističkih izjava glavnog ravnatelja, čujemo njegovo priznanje kako mu je glavna urednica informativnog programa Hloverka Novak Srzić nudila da se ponovno pojavi u "Dnevniku" i da tamo obračunava sa ovim novinarima. Stvari čini mi se na televiziji izmiču kontroli i Programsko vijeće HRT-a imat će ozbiljnog posla. Sve je više zahtjeva, kolegice i kolege, da sazovem sjednicu saborskog Odbora za medije i da raspravimo stanje na HRT-u. Naravno da mi na Odboru na medije ne možemo propitivati što je istina, da li je ono što tvrdi Sutlić ili ono što tvrde četiri novinara, to nije naš posao. Ali je posao ovoga Sabora da vodi računa o tome da javna televizija, kao važna institucija u ovoj državi, važna institucija posluje pošteno, transparentno, korektno, da bude vođena na ispravan način i da ima program koji opravdava njezin naziv javne televizije. U skladu sa svim tim U skladu sa svim tim izričemo nadu da će i novi članovi vijeća imati snage da sa onima koje tamo zateknu s preostalim dijelom vijeća, sa ravnateljem vijeća, predsjednikom vijeća, da pokušaju srediti ovo loše stanje na televiziji i da i mi ovdje kao Sabor i kroz Odbor za medije, ali i kroz ovu plenarnu sjednicu u tome pomognemo. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala gospodinu zastupniku. Za ispravak netočnog navoda javio se poštovani zastupnik Frano Matušić. Izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa mislio sam da ćete vi reagirati obzirom da bi bilo dobro da se u Hrvatskom saboru doista presumpcija nevinosti poštuje, pa kad se kaže da je netko podignuo kaznenu prijavu to ne znači da istovremeno da je dokazano kazneno djelo. Možda je upravo kolega Stazić pisao tu kaznenu prijavu, pa onda s njom maše pred hrvatskom javnošću. Ali pustimo sud neka provjeri, odnosno pustimo državnu instituciju neka provjeri je li bilo riječi o lažiranoj bilanci kako je on to govorio ili nije, ali nemojmo mi ovdje govoriti na način netko je podnio kaznenu prijavu i to je automatski počinjeno kazneno djelo. I to govori Nenad Stazić i to je istina neprikosnovena koju ne treba čak ni dokazivati. Što će nam sudovi. Što će nam bilo koja državna institucija. Prema tome kolega dajte poštujte barem malo neka temeljna načela. Hvala lijepa. Po mojoj ocjeni uvaženi zastupnik Stazić je iznio činjenice postojanja kaznene prijave a dalje od toga nije, dalje nije ocjenjivao ishod te kaznene prijave. Sada je dalje na redu Klub zastupnika HDZ-a, i poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. Hvala. Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Pa evo HRT kao vjerojatno najutjecajniji medij sigurno je interesantan političarima prije svega, jer pokušavaju jasno preko njega, to vidimo i sad, je li pokušavaju ostvariti nekakav svoj utjecaj, interes i dalje. Nama je interes da Hrvatska radiotelevizija funkcionira dobro. Zašto? Jer ne gledamo samo mi, ne gledamo tamo svoje slike ili slušamo svoje riječi nego stvarno program izuzetno gledan od svih naših stanovnika i treba jasno brinuti o kvalitetu. Evo kolega Stazić veli da je način izbora dobar, evo mi nismo previše pričali o načinu izbora, ali činjenica je da je i unatoč ovom načinu izbora upravo iz vaših redova bilo jako puno nezadovoljstva radom Programskog vijeća. Vjerujemo da kvalificiranost članova Programskog vijeća da je dobra, evo mislim da smo i sad izabrali ljude koji su svakako kvalificirani i da će oni nastojati da javna televizija ostane javna, svjesni da mora odraditi sve što druge televizije ne moraju napraviti. Dakle, ima čitav niz sadržaja koje Hrvatska radio televizija mora odraditi. mora odraditi. HRT je u prednosti zato jer ima i sigurno financiranje kroz pretplatu, imala je godinama i popriličan prihod od reklama, sad normalno nešto manji. Dakle, brine se o kvalitetu, mora se brinuti o omjeru vrsta emisija pa svakako što nas zanima to je i produktivnost. Naime, često se ukazuje, što bi Programsko vijeće također moralo malo značajnije o tom govoriti i obavještavati, omjer broja zaposlenih i produktivnost televizije. Čini mi se da je produktivnost znatno manja od mogućnosti, dakle tamo imaju i kvalitetnih ljudi i puno zaposlenika koji zapravo ne znam čim se bave, ali očito da je puno da je puno interesantnije kupiti neke gotove emisije sa strane koje mogu biti vrlo kvalitetne, ne moraju biti kvalitetne nego angažirati svoju ekipu tamo zaposlenika jer konačno i navikli su nas godinama i na kvalitet vlastite produkcije. Ovdje treba postići i kvalitetan balans što se tiče stranaka u svakom slučaju. Kad kritiziramo HRT da se brine o jednoj stranci onda treba malo pogledati omjer minutaže pa ćemo vidjeti da HDZ što se minutaže tiče u bitno podređenom položaju. Dakle, mislim da televizija to radi, ajde da nastoje i oni balansirati koliko je moguće, ali mogu reći da evo ako je riječ o zadovoljstvu da baš mi iz HDZ-a i nismo zadovoljni. Ovdje očekujemo također da će Programsko vijeće se brinuti da HRT izbaci izbaci žutilo, ponekad stvarno ima stvari koje nisu za nivo televizije, ono po sistemu rekla-kazala nešto se dogodilo ajdemo sad u detalje. To što neki listovi na koje smo navikli da idu po sistemu rekla-kazala da recikliraju zatim to u detalje pa onda ispadne da to nije istina, to od njih očekujemo, od televizije ne. Također treba upozoriti, ja mislim da i oni to znadu da postoji prikriveno reklamiranje. Ono znamo pozdrav iz Rovinja i slične stvari, prema tome mislim da bi i to jedanput trebalo stati. Prihod je prihod, naime mi smo malo interesantni na odboru prigovaramo televiziji da nije skupila dovoljno novaca od reklama, a onda se oni potrude, ali na krivi način jel, da bi valjda zadovoljili odbor ali prije svega sebe, ali mislim da to ipak ne bi trebalo biti. Govorimo na televiziji spominje se i nepotizam često, ali tu ipak treba malo paziti, bez obzira tko je čiji. Često se dogodi da i djeca poznatih umjetnika također su umjetnici. I sad ako nemaju se prilike pojaviti nigdje drugdje pa se pojave ovdje mislim da ipak treba dati mogućnost i njima. Naime, nisu djeca kriva što su prije njih bili kvalitetni i poznati ajde umjetnici roditelji i dalje mislim ne bi trebalo ići tako žestoko čije god se ime spomene ili prezime, prezime prije svega, nek se pojavi istog trena "Aha to je njegov", dakle mislim da Programsko vijeće je tu zauzelo svojevremeno dobar stav. Ne znam do koje mjere bi se odbor trebao baviti sa kaznenim prijavama na televiziji. Pa jučer smo gledali, konačno postoji i Državno odvjetništvo, postoje sve druge institucije neka se oni tim bave, mi sve više postajemo izgleda suci i ne samo da optužujemo nego odmah osudimo. Bilo bi krasno još da kaznimo, tu smo zakasnili, to je išlo '45., '46. sad to ide malo teže. Prema tom vjerujem da će ravnatelj da će ravnatelj i njegovi zaposlenici raščistiti sve ovo među njima. Možda će biti sukoba i dalje ali nemojmo ovdje iznašati optužbe koje pročitamo iz novina. Neka se, možda jedna rasprava ne bi bila loša o svemu tome zajedno s njima, ali ukoliko ne budu mogli riješiti unutarnje stvari onda neka to prije svega iznese Programsko vijeće koje ipak su konačno i birani da prate što se tamo događa pa ćemo onda nakon njihovog izvješća ipak možda i izvanrednog nekakvog izvješća ako budemo zahtijevali, možda onda otvoriti raspravu dok samo na temelj medija mislim da nije fer ni prema njima. Hvala. Zahvaljujem gospodinu zastupniku. Za ispravak netočnoga navoda javio se poštovani zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Markovinović je netočno spomenuo da svojom raspravom je kolega Stazić u ime Kluba zastupnika SDP-a pokazao da politika želi vršiti neki utjecaj na televiziju. Apsolutno netočna tvrdnja. Prije svega kolega Stazić je u ime Kluba zastupnika SDP-a iznio određene fakte koji su takvi kakvi jesu i koje nitko ne može promijeniti. Ono što mi želimo je da javna televizija bude javna televizija, a da se sve nepravilnosti koje se dešavaju nažalost na televiziji zadnjih mjesec, dva dana isprave. I to ne može biti želja za prevlasti nad televizijom nego željom da javna televizija konačno postane to što treba biti. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Nisam se nadala da će doći dan kad ćemo se u nekoj, barem u nekom zaključku kolega Markovinović i ja složiti, ali čini se da je došao i taj dan. Naime, svašta je izrečeno u zadnje vrijeme na račun glavnog ravnatelja HRT-a i svašta je izrečeno u zadnje vrijeme na račun pojedinih novinara HRT-a. Mi kao Hrvatski sabor imamo obvezu štiti javni interes i to je razlog zašto biramo Programsko vijeće HRT-a koje onda bira glavnog ravnatelja itd. sve po zakonu koji smo ovdje donijeli. Međutim, Sabor naravno i dalje ima obvezu štiti javni interes. A ono što je bilo izrečeno na račun novinara HRT-a, bilo na račun glavnog ravnatelja, su optužbe koje imaju u podlozi jednu svjetonazorsku da tako kažem devijaciju, koju mi kao Hrvatski sabor ne možemo dozvoliti i ne možemo tolerirati. Prema tome, naš je i interes, a naša i dužnost, da one koje biramo, a to je Programsko vijeće HRT-a, tražimo da nam ovdje podnesu izvješće o tome što se tamo zbiva. Da li se radi o nekoj unutrašnjoj zavjeri ili se radi zapravo jednom nečuvenom vrijednosnom pomaku koji naravno nitko od nas ne može prihvatiti. Na nama, budući da danas biramo 4 nova člana toga tijela, je da ih i saslušamo, odnosno od njih tražimo da nam kažu kakav je njihov uvid u tu situaciju i što se zapravo zbiva. Jer je jednako strašno i ako je bilo što od toga istina, pa se ništa ne poduzima, i ako je to neistina pa se pušta da to naprosto ovako pluta po javnosti i ostavljeno je svakome da osobno bira što mu se više sviđa ili manje sviđa ili kome da više vjeruje ili manje vjeruje. To nije pitanje samo prepirke i svađe, to je pitanje načelno zaštite jedne vrste svjetonazorskog konsenzusa za kojeg pretpostavljam da među nama ipak postoje. U tom smislu klub HNS-a predlaže jedan zaključak vezano za ovu točku, kojim bi tražili da Programsko vijeće HRT-a do sljedeće sjednice Hrvatskog sabora, podnese ovom Saboru izvješće o zadnjim događajima na Hrvatskoj radio-televiziji i o prijeporima koji su izašli u javnost, kako bi ispunili svoju dužnost, a Vijeće HRT-a je to koje mi u tom smislu možemo pozvati da nas izvijesti, kako bi raščistili jednu situaciju koja po mišljenju kluba HNS-a na koju god stranu se pokazalo da je stvarno istina, nije nešto što mi kao institucija koja je izabrana od građana ove zemlje da štiti javni interes, možemo pustiti da prođe samo tako, bez obzira na koju stranu je učinjen jedan zapravo vrijednosti prestup. Dakle, predložit ćemo svima vama zaključak koji ćete dobiti na klupe, da pozovemo Programsko vijeće da nas na sljedećoj sjednici Sabor izjesti o tome što se zapravo dogodilo i pozivam vas da taj zaključak zajednički podržimo i na taj način pokušamo doprinijeti raščišćavanju jedne situacije koja je po našem mišljenju krajnje zabrinjavajuća, bez obzira da li se radi o objedi koja je strašna ili o istini koja bi bila još gora. Hvala vam Hvala lijepo. Ovim su rasprave po klubovima završene. Imamo jednu prijavu za pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Antun Vujić. Izvolite. Ovo je tema vrlo određena i vrlo jana. To je izbor članova Programskog vijeća HRT-a na kako da je svaka tema vezana za HRT istodobno vrlo atraktivna mnogima da diskutiraju o mnogim stvarima koje tamo nisu u redu ili oni misle da nisu uredu i koji bi dakako kao jedna od ključnih medijskih ustanova sigurno trebale biti predmet interesa Sabora. Nisam mislio diskutirati o tome, jer sam mislio da će se rasprave držati samo na pitanjima izbora članova Programskog vijeća koji je korektno izvršen i mislim da vidim da tu nije bilo tema vezano za tu osim načelne stvari, a to je ja mislim da bi bilo dobro da se neke pokušaju ... većine i manjine dogovoriti oko toga, imaju li oni zajednički nekoga prijedloga. Prema tome, neki bi mogli biti i zajednički pa ne bi trebali biti da idu iz jedne kvote, a drugi iz druge kvote. No, međutim to je sada tako. To je pitanje zrelosti Sabora. Prema tome, ako nije Sabor zreo da djeluje o boljim elementima zakona, onda je barem prinuđen da djeluje po onim restriktivnim. Pa onda se ne može previše zabuniti, tako da imamo jedan prijedlog koji je koherentan i koji nadam se da će tako i proći, jer je on logičan izbor ovih klubova, pa prema tome logično bi bilo očekivati da nezavisno od toga svi klubovi podrže sve. Međutim, obraćam se gospođi Pusić za jedan, možda sam nešto i loše čuo, možda nisam dobro ocijenio, ali za nešto što mi se čini da bi bilo važno istaknuti, da bi se pojasnila ideja za i za nekog posebnog zaključka. Programsko vijeće HRT-a je naš zaključak. Naš zaključak je autonomija Programskog vijeća HRT-a da djeluje u skladu, sada kao kažem normama sa zakonom i sa svima što treba biti. Ne možemo mi davati kao Sabor zadatke Programskom vijeću HRT-a. to ne proistječe iz logike Programskog vijeća, jer je Programsko vijeće i definirano na jedan specifičan način na način koji će čuvati autonomiju toga medija, pa između ostaloga autonomiju i od Sabora i od ideja koje bi se mogle čuti u Saboru, a koje mogu biti jednog dana ovakve kao što vi mislite, drugog dana mogu biti neke druge kao što neki drugi misle. Ja mislim da treba poći od toga da ih se treba pustiti da tamo treba da se sjedne, tamo ima mnogo problema. U raspravama koje su se čule i u napisima koji su se čuli, ja mogu nazrijeti neke oblike kampanja koje mi se nikako ne sviđaju, jer sam i sam bio žrtva sličnih kampanja. Ne znam jesu li točne ili nisu točne, ali ja bih molio i pledirao da skinemo političke napetosti sa ove teme, da imamo tijelo koje je zakonski regulirano da vrši nadzor i pomoć. Kada se kaže nadzor onda se zaboravlja da je taj nadzor na neki način i pomoć ostvarivanja funkcije autonomnosti tamo kuće. I nisam zato da ga se opterećuje sa nekim posebnim izvršnim radnjama, a to je njima u opisu zakonski njihovih poslova i mislim da bi to najbolje bilo da tako i ostane, a pričekati rezultate da se vidi da se vidi na samim rezultatima rješavanja situacija na televiziji koja je očito sada dovedeno u jedno krizno stanje nakon nekog vremena što je funkcioniralo ponovno je ili su se barem probudili oni koji misle da bi sada tamo trebalo dramatično neke svari rješavati. Nemamo dovoljno elemenata i mislim da Programsko vijeće treba odraditi primarni posao ali da to nije naš zadatak Programskom vijeću nego ono što se izvodi iz njegovog zakonskog položaja. Hvala. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodinu zastupniku. Imamo dvije replike. Najprije poštovana zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Vujić, ja ne mogu se složiti sa ovim vašim stavom. Ja znam da vi imate specijalni odnos prema ovom zakonu i ovoj instituciji jer je na neki način to jedno rješenje koje ste vi osmislili i proveli i svakako je poboljšalo situaciju u odnosu na ono što je bilo prije toga. Međutim, programsko vijeće je već ovdje podnosilo različite specijalne izvještaje u ovom slučaju radi se o jednoj situaciji koja je naprosto prisutna u hrvatskoj javnosti na jedan način koji prelazi pitanje unutrašnjih odnosa i uređivanja unutrašnjih odnosa na HRT-u. Kao što sam rekla bez obzira što je u ovom slučaju istina i u to zaista neka ulazi Programsko vijeće i neka ustanovljava šta se stvarno dogodilo, ali kao vrhovna institucija koja štiti javni interes a to je Sabor ja mislim da mi imamo odgovornost u ovom slučaju dakle kad se ne radi o nekim internim stvarima dobiti informaciju i na neki način odgovarati za to da se vidi o čemu se ovdje konkretno radi. Ako se uspostavi da se radi o nekoj banalnoj, mislim niti ne banalnoj nego vrlo gadnoj ali faktički fabrikaciji to nije dobro ali u svakom slučaju je dobro da se na taj način razriješi. A ako se međutim ustanovi da se radi o nečemu drugom onda je po mom mišljenju to ako išta naša odgovornost. Hvala lijepa. Druga replika je poštovani zastupnik Mario Zubović. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Mogu reći da se potpuno slažem sa gospodinom Vujićem i drago mi je da je ovako nastupio jer se vidi da se na primjer tu gospodin Vujić ne slaže vjerojatno ni sa onakovim izlaganjem gospodina Stazića a isto tako ni sa izlaganjem gospođe Pusić. Ako mi budemo stalno pozivali Programsko vijeće da nama ovdje daje izvješće onda oni nisu slobodni, onda oni nisu autonomni. A pod izgovorom da mi trebamo u Saboru dobiti informaciju što se događa, politizirati Hrvatsku radio-televiziju ne treba. Ovo je jedan ja vjerujem banalan problem koji je nastao i sad bi mi od njega htjeli napraviti veliki problem. To jednostavno ne treba. I zahvaljujem gospodinu Vujiću koji je ovako reagirao **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa gospodine zastupniče. Odgovor na repliku ima poštovani zastupnik Antun Vujić. Nisam htio replicirati niti gospođi Pusić niti gospodinu Zubovića, ali moram replicirati na dio u kojem gospodin Zubović zna s kim sam se ja slagao i s kime se nisam slagao. Molim vas, ja ovdje nikoga nisam spominjao, ja sam govorio za sebe i govorio sam iz konteksta onoga što ja mislim da treba a vama zahvaljujem na komplimentima koji mi međutim ne trebaju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Ovim zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnoga reda. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti.